Колеги, преди да преминем към Програмата за днес

издигнат от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в 44-тото Народно събрание. Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Атанас Славчев Стоянов. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ е Стоян Радков Божинов. Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл.

Благоевградски.“ Моля, квесторите, поканете народния представител. Колеги, нека да се изправим, за да положи клетва господин Божинов.

Продължаваме със съобщения: внесения Проект за решение за промяна в състава на ръководството на Комисията по културата и медиите, вх. № 954 02 96, от 26 септември 2019 г.“ 2019 г.“ В Националния статистически институт е постъпила информация за: Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно без търговията с автомобили и мотоциклети“ през септември 2019 г.; Индекси на промишленото производство през септември 2019 г.; Индекси на строителната индустрия през септември 2019 г.; Наблюдение на потребителите, октомври 2019 г.; Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г.; Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2019 г.; Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2019 г., експресни оценки; Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2019 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

на основание чл. 49, ал. 2 от нашия правилник предлагам да бъдат допуснати в пленарната зала: От Министерството на финансите – Росица Велкова, заместник-министър на финансите; Елена Петрова – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари, Елка Шонгова – главен експерт.

„ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 902-01-54, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2019 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 6 ноември 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите – Надя Даскалова, държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“, и Елка Шонгова – главен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“; от Комисията за финансов надзор – Мария Филипова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Десислава Ласкова – началник-отдел „Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти“, Теодора Добрева – началник-отдел „Надзор на предприятията за колективно инвестиране“, Милен Милев – началник отдел „Нормативна дейност и методология“; от Българската асоциация на управляващите дружества – Петко Кръстев, председател на Управителния съвет, и Евгений Жишев – главен секретар. Законопроектът бе представен от Мария Филипова. Според вносителя предложеният законопроект цели въвеждане на мерки в националното законодателство, чрез които да се осигурят условия за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент за подобряване на нормативната регулация и по-високо ниво на защита на инвеститорите и ограничаване на проблемите на пазара на краткосрочно финансиране. Въвежда се изискване за извършване на стрес тестове от страна на фондовете на паричния пазар, така наречените ФПП. Въвежда се изискване документите, необходими за организиране и управление на ФПП, да бъдат съобразени с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131, 2017/1131, а управляващите дружества да прилагат изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131. С други промени, извън изискванията на цитирания регламент, се въвежда изискване проспектът на колективна инвестиционна схема, която има различни класове дялове, да съдържа описание на характеристиките, които са специфични за всеки клас, с ясно посочване на разликите между отделните класове. Ограничава се възможността управляващо дружество, действащо за сметка на всички управлявани от него колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране, да придобива акции с право на глас, които биха му позволили да упражнява значително влияние върху управлението на емитент или публично дружество. Със Законопроекта се предлага въвеждането на дефиниция на „значително влияние“. Прецизират се и разпоредбите, свързани с капиталовата адекватност и ликвидността на управляващите дружества, като се въвежда диференциран подход по отношение на действията и мерките, които следва да се предприемат при нарушение на нормативните изисквания. Регламентира се осигуряването и прилагането на адекватни и ефективни и ефективни вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали от служителите на инвестиционното дружество и депозитаря, за действителни или възможни нарушения на този закон и актовете по прилагането му. Изискванията към управлението и представителството на управляващо дружество са уеднаквени с тези при инвестиционните посредници, доколкото няма основание за по-облекчено третиране на лицата, управляващи колективни инвестиции. Изрично е регламентирано, че управляващо дружество се управлява и представлява най-малко от две лица, което при прилагане и на изискванията на Търговския закон ще доведе до необходимост от промяна в състава на част от управителните органи на управляващите дружества или до избиране на прокурист. Изменения и допълнения в действащата нормативна уредба се предлагат и във връзка с прилагането по отношение на предприятията за колективно инвестиране на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Със Законопроекта се предвиждат и промени в тарифата във връзка с конкретизиране и диференциране на таксите за общ финансов надзор, които се дължат от лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. С оглед на обвързване на дължимите такси с извършваната дейност и предоставяните услуги със Законопроекта се предвижда диференциране на таксата за осъществяване на общ финансов надзор за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. Диференциран подход при определяне размера на таксите за осъществяване на общ финансов надзор е приложен в действащата тарифа и по отношение на управляващите дружества и инвестиционните посредници. Въведени са изменения и в административнонаказателните разпоредби, като са прецизирани и текстовете, регламентиращи оповестяването на наложените наказания и приложените принудителни административни мерки, с които се постига пълно съответствие с Директива 2009/65/ЕО. Предвидени са преходни периоди, в които лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, управляващите дружества, инвестиционните дружества и депозитарите да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Прилагането на предложените промени не е свързано с допълнителни разходи/трансфери/други плащания. Към Законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за Петко Кръстев от Българска асоциация на управляващите дружества изрази две основни групи съображения – първата е свързана с третирането на паричните сметки и втората, че в Законопроекта са заложени по-тежки рестрикции, отколкото са изискванията на регламента. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за“ – 14 гласа, и 4 гласа „въздържал се“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране,

Продължаваме с разискванията и давам думата за изказвания. Заповядайте, колеги.

Ние сме длъжни да приемем тези изисквания на европейската Директива, много специфичен е законът. Искам само да споделя, че на заседанието на нашата комисия от Българската асоциация на управляващите дружества бяха внесени някои предложения. С ресорните управляващи от Комисията Комисията за финансов надзор ние се разбрахме, че те ще седнат, предварително в работен порядък ще трябва да изгладят тези различия, за да можем на второ четене да внесем един добър, синхронизиран закон.

Не виждам. Преминаваме към гласуване. Уважаеми колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 902-01-54, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2019 г. Гласували

Благодаря, господин Кънев. Подлагам на гласуване направената процедура от господин Кънев за удължаване на срока между първо и второ четене